є для всіх спільна. Після того ми переходимо до наступних питань порядку денного, і я прошу в залі не зривати засідання. У нас сьогодні пенсійна реформа, у нас сьогодні освітня реформа, ми сьогодні можемо мати шанс розглянути медичну реформу. Нам, колеги, треба для того роботу в залі, а не блокування роботи в залі. Тому я прошу всіх сконцентруватись, приготуватись до роботи. І я прошу наступних авторів поправок, наступна була Мартовицького, якщо я не помиляюсь, поправка. Включіть мікрофон, Мартовицький. Він скаже зараз. Колеги, хто з авторів поправок ще наполягає на поправках? Одарченко. Будь ласка, Одарченко, п'ять поправок. Давайте, колеги, Одарченко має п'ять поправок, нехай зачитає п'ять поправок, будь ласка. Вона визвана необхідністю усунення підстави для формальної відмови конкурсної комісії в складенні рекомендацій щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України. Тому я пропоную в частині п'ятій статті 12 законопроекту слова "та співбесіди з ними" виключити. Прошу поставити на голосування і прошу своїх колег підтримати цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 110.

За-27 Рішення не прийнято. І тепер п'ять поправок Одарченка, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, наші поправки комплексні, вони намагаються зробити з Конституційного Суду України справді незалежний орган покликаний захищати права людини від свавілля та порушень Конституції. Ми пропонуємо проводити справжні конкурси на посаді суддів із незалежної конкурсної комісії, яка буде проводити тестування на знання права, співбесіду, яка буде транслюватися в прямому ефірі. І суддями ставати ті, хто дійсно заслуговує тому, а не той, хто є родичі чи якісь корисні люди для керівництва нашої держави. Ми пропонуємо, щоб рішення приймалися за наслідком відкритих, колега, відкритих, я повторюю, судових засідань, на яких кожен зможе озвучити свою позицію. Ми пропонуємо, щоб робота суду була відкрита, на засідання мали право вільно приходити всі громадяни, які цього бажають. Я прошу вас звернути увагу на те, що написано в законопроекті. Я прошу вас звернути увагу на те, що ми в законопроекті прописано, що засідання суду відбувається без участі преси, без виклику сторін, суд має право обмежувати доступ до інформації, до справи. Шановні друзі, такого ще ніколи не було, зараз пропонується, що будь-яке рішення приймалося вже не більшості від складу Конституційного Суду, який має 18 суддів, а четвіркою суддів. Ми переконані, що що після прийняття цього законопроекту буде рішення про відміну мораторію на продаж землі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вас, назвіть поправку, по якій ви виступаєте.

Шановні колеги, і тому цей закон відкриє ринок продажу землі. І не треба зараз Президенту буде шукати більшість, кількість тих суддів, йому достатньо буде чотири. Я не кажу зараз про заробітні плати для суддів, які встановлюються цим законопроектом. Вони встановлюються на рівні 120 тисяч і пенсія на рівні 50 відсотків від заробітної плати, це ганьба, прийняття цього закону. І я пропоную всім депутатам не підтримувати вказаний законопроект і не голосувати за нього. Бо це, по суті, не можливість людей бути долученим до Конституційного Суду, а взагалі створення ручного механізму, який нічого не має спільного з Конституційним Судом в європейському розумінні цього слова.

151 прошу ставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 151 народного депутата Одарченка. Хто підтримує цю поправку, прошу проголосувати, За-50 Рішення не прийнято. Наступна, пане Одарченко. 161. Я ставлю на голосування поправку народного депутата Одарченка, 161-у. Прошу проголосувати, хто її підтримує, будь ласка.

І, колеги, через 5-7 хвилин ми завершимо обговорення, я прошу всіх запрошувати в зал. Я дам, дам. Будь ласка, хто підтримує один сім сім, прошу проголосувати. Голосуємо.

від Мартовицького поправки 243, 436, 540, 563, 566, я кожну з них окремо поставлю на голосування. Отже, хто підтримує поправку 243, прошу проголосувати. Мартовицького, народного депутата. За-49 Рішення не прийнято. Наступна 436. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. 563 поправка народного депутата Мартовицького, прошу проголосувати, хто її підтримує, будь ласка.

прошу проголосувати, хто її підтримує, будь ласка. За-55 Рішення не прийнято. Я дам в такій послідовності, колеги: Пинзеник, Купрієнко, Каплін, Каплін, Добродомов. Все, колеги. Оля, ваші поправки є. Прошу.

Вона стосується проблеми, яку не один раз піднімалася в залі Верховної Ради з приводу оплати праці працівників Конституційного Суду. Колеги, не може бути заробітна плата будь-якого чиновника у 25 разів вища середньої заробітної плати! Тому моя правка стосується включення норми, яка передбачає, що посадовий оклад судді Конституційного Суду ми щороку будемо затверджувати Законом "Про Державний бюджет", виходячи з можливостей і виходячи з того, щоб суспільство знало розміри оплати праці. Прошу поставити її на голосування. Це 218-а, Пинзеника, так? Я ставлю на голосування 218 поправку. Хто її підтримує, прошу проголосувати.

232-а. Шановні колеги сьогодні ми будемо розглядати проект Закону про пенсійну реформу. Разом з цим, у цьому Законі зберігається "каста недоторканних". Ми всіх ставимо людей у рівні якісь умови, говоримо про стаж роботи, а в той же час, суддям Конституційного Суду передбачаємо спеціальні пенсії. Ну, це ганьба! Ми не маємо права ділити людей на сорти. Тому… Окрім цього, пенсії названі сором'язливо "довічне грошове утримання". Тому моя правка стосується того, щоб пенсія суддям призначалась на загальних умовах, як всім громадянам України. Прошу поставити цю правку і проголосувати її. Я ставлю на голосування поправку 232. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

296 поправка. Чого вона стосується? Не може заробітна плата державного чиновника одного характеру залежати від того, в якому органі він працює. Закон передбачає, що зарплата держслужбовців у Конституційному Суді повинна бути не меншою відповідної категорії працівників в Апараті Кабінету Міністрів, але це означає, що вона в рази може бути більшою. То моя правка стосується наступного, що ця заробітна плата повинна відповідати відповідній категорії працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України. Прошу поставити і підтримати правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ставлю на голосування правку 296. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Будь ласка. Будь ласка, Віктор... 113 – рішення не прийнято. Будь ласка, Віктор Пинзеник. 12:55:30 ПИНЗЕНИК В.М. Правка 302 і 304, я прошу одночасно їх поставити. Оскільки вони стосуються правил формування бюджету. Бюджетний кодекс у нас визначає порядок складання бюджету. Ми ж розглядаємо Закон про Конституційний Суд. Не має права Конституцій Суд, закон про суд, визначати правила формування бюджету, бо в нас для цього є окремий закон. Я вніс правку про вилучення цих норм. Прошу поставити на голосування і підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Але я поставлю в послідовності, спочатку поправку 302. Хто підтримує поправку 302, прошу проголосувати. За-116 Рішення не прийнято. І тепер 304 поправка. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка.

Шановні колеги, я хочу привернути увагу до правки 503. Для мене норма закону є безпрецедентною. Закон передбачає, що якщо суддя, який був призначений на посаду до набрання чинності цим законом, іде на пенсію, йому пенсія призначається за законом, що діяв на момент його призначення. Це означає, що закон нечинний, а ми призначаємо пенсію на базі нечинного закону. Ну, це нонсенс. Я пропоную вилучити цю норму. І прошу поставити її на голосування. Правка 503, прошу підтримати. Дякую вам. Я ставлю на голосування правку 503. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Будь ласка.

ви зараз вчиняєте порушення Регламенту, яке може призвести до скасування голосування і прийняття закону. Чому? Регламент чітко визначає, як розглядаються поправки: по порядку, а не так, хто підтримує, хто не підтримує. І ви маєте оголошувати всі поправки, а не перескакувати: Одарченко, Купрієнко, Пинзеник чи ще хтось. Тому оцей мій виступ зараз не по поправці, а по процедурі. І прошу не просто питати номери поправок, які я вносив, а давати на кожну поправку одну хвилину для пояснення своєї позиції, щоб вона була зрозуміла народним депутатам, які, можливо, проголосують за її прийняття. Дякую. А тепер дайте хвилину щодо моєї поправки номер 154. ГОЛОВУЮЧИЙ. Додайте 30 секунд.

як обираються судді з'їздом. В законі чітка норма, написано: "більшістю від обраних делегатів". З'їзд має повноваження, коли присутні дві треті І, таким чином, існує ймовірність або ж небезпека, коли рішення з'їздом суддів не буде прийняте у разі, якщо не всі з'явилися. Будь ласка, закінчити 30 секунд. КУПРІЄНКО О.В. Я пропоную замінити слова "більшістю обраних делегатів" на "більшість присутніх делегатів на з'їзді". Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 154. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

Що вказує ця поправка? Про те, що в законі сказано, що суддя Конституційного Суду забезпечується окремим кабінетом, робочим місце, службовим транспортом та необхідними для роботи засобами. Питання, хто визначає цю необхідність: суддя, який працює в цьому кабінеті, голова суду згідно Регламенту, який вони для себе приймають, бюджетним комітетом, Міністерством фінансів? Я пропоную ці слова замінити на: комп'ютерною друкарською технікою, засобами Інтернет зв'язку, канцелярським приладдям та папером. тоді буде все чітко і зрозуміло, що треба судді для роботи. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування поправку 240. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

Шановний народе України і всі, хто нас слухає і дивиться! Ми приймаємо, обговорюємо зараз Закон про Конституційний Суд, дуже важливий документ, найвищий суд в нашій країні. Що було в законі записано? Конституційний Суд може розвивати і конкретизувати юридичну позицію суду у своїх наступних актах: змінювати юридичну позицію суду в разі суттєвої зміни нормативного врегулювання, яким керувався суд при висвітленні (я прошу добавити хвилину за рахунок наступної поправки) такої позиції або за наявності об'єктивних підстав необхідності покращення захисту конституційних прав і свобод з урахуванням міжнародних зобов'язань та за умови обґрунтування такої зміни в акті суду. Про що йдеться мова? В тексті закону була можливість Конституційному Суду виправити свою ганебну позицію, якою вони освятили зміни до Конституції Януковича, Кучми і, мабуть, нинішньої влади будуть це робити. Так от ця норма була в законі. Що відбулося зараз? Відбулося…

Із врахованих 13 поправок із 587-и враховано 8 поправок однотипних, яким виключили цю норму із закону. Дивимося на авторів: Долженков, Дерев'янко, Писаренко. Нікого не нагадує із того, хто приймали тоді рішення або ж впливали? І цю поправку виключили. І таким чином суд, який буде створений, він не зможе виправити ці Тому вимагаємо поставити на підтвердження поправки 471, 472 – записуйте, пане головуючий, – 473, 474, 475. Поставити всі на підтвердження. Дякую. 473, 474, 475 – так? Я ставлю кожне голосування. Отже, хто підтримує правку 473, прошу проголосувати. Прошу проголосувати, хто підтримує поправку 473.

За-88 Рішення не прийнято. 475. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Ми ж пройшли всі поправки. Будь ласка, одну хвилину Купрієнко. 13:04:45 КУПРІЄНКО О.В. Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Я в подальшому знімаю всі свої поправки, оскільки позиція влади в особі коаліції не хоче слухати народних депутатів, які намагаються вдосконалити чинне законодавство. В моїх подальших правках є зміни, які не дають можливості узурпувати владу в частині і в момент голосування за Уповноваженого з прав людини і багато інших корисних речей. Але, враховуючи те, що відбувається в залі і як взагалі проходить процедура обговорення закону, найважливішого закону в країні, фактично суду, який має захищати, після нашого гаранта, права та інтереси людей, як воно все робиться, я знімаю свої поправки. І за даний законопроект як за закон голосувати не буду про що закликаю всіх своїх колег.

Колеги, я дійсно звертаю увагу на те, що це надважливий законопроект і має він розглядатися повноцінно, нормально, по повній процедурі. Було декілька всього засідань робочої групи, які розглядали ці поправки, тут більше ніж 570 поправок, це великий закон, який має бути гарантом фактично законності в країні, який має бути гарантом дотримання Конституції. При цьому я намагалася бути на всіх робочих групах. Мої помічники були на всіх робочих групах. я вам можу системно сказати, що за ці робочі групи, 5 хвилин на одній робочій групі було витрачено на цей закон, півгодини на наступній робочій групі було витрачено на цей закон. Такі закони не можна приймати у таку систему, швидко, в останній фактично робочий день ради перед канікулами. Я маю глибоке переконання, що такі закони треба приймати ідучи по кожній поправці окремо. А ця моя поправка стосується якраз так званих пенсій або довічного утримання судді Конституційного суду. Нам говорять, що за пенсійною реформою скасовуються всі спецпенсії, але в цьому законі називається пенсія "довічним утриманням" і вона фактично залишається спеціальною пенсією. Тому я пропоную, якщо ми йдемо вже за… 13:07:05 ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Будь ласка, шановні колеги, голосуємо, поправка 223 депутата Шкрум.

по поправкам, обговорюючи цей серйозний законопроект. 249-а наступна. Олена Шкрум, прошу. 13:07:29 ШКРУМ А.І. Дякую, колеги. Ця поправка якраз пропонує вилучити так звані положення щодо довічного помісячного утримання суддів Конституційного Суду. Колеги, чому це важливо. Якщо ми говоримо про пенсійну реформу, якщо ми говоримо про дефіцит Пенсійного фонду, то не треба обманювати і вводити в оману українських громадян, і не треба називати пенсію довічним утриманням, при цьому залишати її в Законі про Конституційний Суд. У нас будуть розглядатись, я сподіваюсь, сьогодні, якщо ми дійдемо до цієї теми, пенсійна реформа, де пропонується вилучити спецпенсії для всіх, навіть для тих, хто працював більше 20 років стажу на державній службі. Тут же це називається довічним утриманням і зберігається ця норма. Тому я пропоную цю норму вилучити. І я пропоную колегам, які підтримують пенсійну реформу, коаліції зараз підтримати це положення, вилучити цю норму. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 249 поправка на голосування ставиться.

саме розгляду справ. Вона може відбуватись в усному режимі або в письмовому. Звичайно, якщо ми говоримо про відкритість конституційного процесу. Якщо ми говоримо про те, що людина, яка звернулась, суб'єкт подання, хоче бути присутнім на всіх засіданнях, знати, що відбувається, то цей розгляд має відбуватися в усній формі, а не лише в письмовій, де це можливо в закритих засіданнях і фактично без навіть згоди суб'єкта подання на цю письмову форму. Тому я пропоную не ризикувати і не ризикувати в тому, що практично всі справи будуть розглядатись в письмовому режимі. І пропонуємо визначити основною формою розгляду усну, а лише за згодою суб'єкта письмову. І таких речей, на жаль, мін так званих в цьому конституційному процесі закладено дуже багато. І в цьому Законі про Конституційний Суд, на жаль, є намагання і спроби зробити його більш закритим і більш підвладним Президенту України, що є неприпустимим. Тому, колеги, усна форма, письмова за згодою суб'єкту. Будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олено, це 374-а, правильно? ласка, 374 поправка.

вони є найбільш принциповими фактично для інституту омбудсмена. Ви будете здивовані, але в Законі про Конституційний Суд урегульовується позиція голосування за омбудсмена, за Уповноваженого з прав людини і фактично руйнується інститут омбудсмена, Уповноваженого з прав людини, тому що це голосування пропонується робити відкритим, а раніше це голосування мало завжди бути закритим. Закрита форма голосування підтримана фактично омбудсменами всіх країн, які зверталися до України і казали про те, що є ризики політизації цієї посади, омбудсмен – це ті гарантії захисту прав людини, атошників, переселенців, тих, хто зараз на фронті б'ється за нас з вами, щодо того, щоб дійсно ця фігура не була політизованою. І тому голосування за неї має бути таємним. Це не може бути та посада, яка буде розміняна між двома фракціями коаліції, між "Народним фронтом" і БПП за інші якісь договорняки політичні. Це має бути позиція, посада незалежна, неполітизована, яка буде представляти державу на міжнародному рівні, захищата права громадян України на міжнародному рівні, іноземців, осіб без громадянства, переселенців, атошників… ГОЛОВУЮЧИЙ. 529-а. Голосуємо.

Колеги, ця поправка теж стосується вимоги відкритого голосування за омбудсмена. І пропонується виключити цю вимогу і залишити голосування таємним, як це є в багатьох країнах, як це має бути. А я спробую пояснити, колеги, що зараз відбувається в Раді. Ну, насправді, поправки ніхто не слухає і, насправді, вже все домовлено, голоси під цю фактично реформу Конституційного Суду, яка є по своїй суті антиконституційною і закриває Конституційний Суд, знайдено, і це, на жаль, є неприпустимим. Довіри до Верховної Ради немає саме через такі голосування, колеги, тому що ми вбиваємо Інститут омбудсмена, захисника прав людини, який є парламентським інститутом захисту. Ми вбили вже майже Рахункову палату, і немає голови Рахункової палати, ми вбиваємо взагалі положення щодо ТСК, у нас немає закону про ТСК, який би дозволяв притягувати до відповідальності Президента України, представників Кабміну, виконавчу гілку влади. Ми вже вбили Положення про Регламент, тому що ми його постійно порушуємо, регламентний комітет не має голови жодного дня в цьому скликанні. І от такими речами, ми руйнуємо, витираємо ноги про парламент. Шановна пані Олено, ми слухаємо уважно поправки. Я хочу до зали звернутися, зараз поправка пані Олени відносно Інституту омбудсмена. Я прошу тих хто підтримує цю поправку пані Олени проголосувати "за". Дякую. На жаль, 122 голоси. Остання поправка пані Шкурм 576-а. Будь ласка, прошу, пані Олено. 576-а стосується присутності постійного представника Кабінету Міністрів України під час засідання Конституційного Суду. На жаль, там не буде представників Верховної Ради, там не буде представників інших державних органів місцевого самоврядування, там буде лише постійний представник Кабінету Міністрів, і я не розумію, звідки взагалі ця ідея з'явилася. І, колеги, я розумію, що цей закон очевидно, мабуть, буде прийнятий після того як 600 поправок, майже 600 розглядаються от в такому режимі, не розглядалися майже робочою групою, не розглядалися майже на комітеті, таблиця з'явилася буквально один день тому назад. І на жаль, це є абсолютною ганьбою і для українських громадян, і для українського парламенту, і для майбутнього Конституційного Суду, ми зараз закладаємо "бомбу недовіри" до всіх державних інститутів влади і робимо їх дуже слабкими і уразливими і це робить слабкою всю державу Україна. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, шановні колеги, 576 поправка народного депутата Шкрум. Я бачу всіх, ми рухаємося по поправкам, не хвилюйтесь. 576 поправка народного депутата Шкрум. Я, до речі, хочу подякувати за можливість нормально рухатися по поправкам. Дякую всім. Пані Олена, 111, на жаль, голосів. Зараз народний депутат Писаренко 473 поправка. Всіх бачу, все чую, ми рухаємось по поправкам, не хвилюйтеся. 473 поправка. Дякую, шановна пані головуюча! Я хотів сказати, тут прозвучало по 473-й, хочу, щоб Руслан Петрович Князевич також звернув на це увагу, у нас це були принципові речі, які ми обговорювали, без чого цей законопроект не буде виглядати повноцінно. На жаль, є в законопроекті, в першому читанні була норма, яка не робить сьогодні Конституційний Суд тією установою, яка вона є за Конституцією. І залишається достатньо достатньо слабка мотивація для того, щоб рішення Конституційного Суду відповідали Конституції. Тому що можна їх в будь-який час при зміні ситуації змінювати. Тому ми за домовленістю з комітетом, ми внесли таку поправку, вона була врахована частково. І я хотів би, щоб ми цю поправку залишили в тексті закону, адже без неї, я думаю, що у нас не буде голосів на те, щоб ухвалити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ставимо 473 поправку на голосування, на вимогу депутата Писаренка. Колеги, будь ласка, слідкуємо за поправками, ми нормально обговорюємо законопроекти. Хто підтримує ті чи інші поправки, прошу голосувати. На жаль, 112, не набирає голосів. Народний депутат Пташник. Будь ласка, Вікторія Пташник. Пані Вікторія просить поставити на голосування наступні поправки 524 і 532, 557 і 554, прошу, Шановні колеги, мої чотири поправки, які тільки що були озвучені, також стосуються інституту Уповноваженого з прав людини. очевидно, що ви знаєте, що на сьогоднішній день, власне, у нас є таємна процедура обрання уповноваженого. На превеликий жаль, в цей законопроект, законопроект, який стосується діяльності Конституційного Суду, незрозумілим шляхом потрапили поправки, які стосуються Уповноваженого з прав людини. Я вважаю, що якщо ми будуємо справжній парламентаризм, то не має бути таких ситуацій, коли вносяться в законопроекти норми, які не стосуються, власне, того питання, яке ми розглядаємо. я дуже прошу вас підтримати ці чотири поправки, виключити норми, які стосуються Уповноваженого з Закону про Конституційний Суд. І окремо я звертаюсь також до тих хто блокує трибуну, адже ви своїм голосуванням зараз можете допомогти і виключити те, що не має бути в цьому законі і не має бути прийнято. Дякую. Шановні колеги, я думаю, ви всі слухали виступ шановної колеги Пташник, і вона пояснила суть чотирьох поправок, ми будемо зараз по черзі ставити їх на голосування, вони всі стосуються інституту Уповноваженого з прав людини. Я прошу всіх, хто підтримує ці поправки, голосувати "за". Прошу голосувати, будь ласка. 524 поправка ставиться на голосування. Колеги, я прошу голосувати, щоб потім ми не говорили, що ми не обговорюємо поправки і не голосуємо. Будь ласка, 524, будь ласка, я прошу доєднатись до голосування. За-119 Колеги, є шанс, всіх, хто підтримує ці поправки, голосувати за них. 532-а, я прошу голосувати. Шановні колеги, 537 тепер поправка. Пані Оля, вас всі бачать, добре. 537-а зараз, і зараз ми голосуємо за поправки шановної колеги Пташник. Колеги, обговорюється важлива позиція інституту Уповноваженого, у нас 554 поправка наступна, на жаль, 537-а не набрала необхідної кількості голосів. Ставимо 554-у, прошу підтримати.

За-139 На жаль, не пройшли ці поправки. Шановні колеги, тепер слово надається шановному колезі Олексію Рябчину, 368 поправка, прошу. Дякую. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. 368 поправка каже про те, що законом мають бути передбачені чіткі підстави відмови у відкритті провадження. І є така норма, що непристойність… неприйнятність конституційного скарги, і ми вважаємо, що не одержання цих підстав і дає право стверджувати, що звернення до суду неприйнятим, прописувати ще окремо підставу неприйняття скарги. Тому просимо виключити цю норму і підтримати мою правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за виключення норми, прошу голосувати. 368 поправка, прошу. 401-а. Будь ласка, не зривайте засідання. У нас зараз Рябчин, 401 поправка, шановний колего. Так, пропонується прописати, що учасник провадження – це суб'єкти звернення, експерти, спеціалісти, перекладачі – зобов'язані з'явитися на засіданні, якщо, дійсно, отримали повідомлення та запрошення, щоб виключити можливість направлення йому повідомлення, яке він не отримував, щоб не було цих маніпуляцій, що йде засідання, люди про це навіть не повідомлені. Також пропонується передбачити, що зобов'язання надати суду ті документи, які є в нього в наявності, бо ненадання інформації несе за собою відповідальність. Тому прохання підтримати технічні правки до цього законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання підтримати технічні правки. 410 правка, голосуємо.

пленарних засідань Конституційного Суду. Тому пропозиція передбачити, що окрім акредитованих представників ЗМІ, здійснювати фото та відео, та звукофіксацію дозволяється також учасниками провадження, але за згодою суду. Мені здається, що відкритість процесу вона дуже важлива, і заборона користуватися цими засобами – це просто недостойно і неприпустимо для Конституційного Суду. Просьба підтримати відкритість проваджень. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прохання підтримати. Будь ласка, 410 правка.

Передбачено, що уповноваженим може бути одна і та ж особа, яка призначається не більше одного строку. Подібні норми є. Ми, наприклад, будемо реєструвати законопроект про енергетичного омбудсмена, також не допускати, щоб там люди працювали більш ніж певний термін. В Україні достатньо фахових юристів і правозахисників, тому немає сенсу берегти посаду для якоїсь однієї людини, на дії на декілька термінів. Прохання обмежити строк уповноваженим одним строком. Дякую. 527 поправка. Будь ласка, голосуємо. За-114 На жаль, не проходить ваша поправка. 564-а, будь ласка. 13:23:11 РЯБЧИН О.М. 564 поправка каже про те, що профільний комітет має провести співбесіди з кандидатами на своєму найближчому засіданні, а не переносити його. Тому що ми бачимо, є дуже велика кількість технологій затягування прийняття рішень. Тому унормовлюємо, що співбесіди з кандидатами повинні бути на найближчому засіданні, а не так, як забагається голові комітету. Просьба… прохання підтримати. Прохання голосувати зараз за 564 поправку, колеги, народного депутата Рябчина.

зі всіх поправок, які є, враховано тільки 15. Подано більш ніж 500, врахували тільки 15 поправок, це неякісна робота комітету. Дуже багато пропозицій, які звучали, вони були фахові. Моя правка стосується того, що народних депутатів обмежують задавати питання, якщо для того є розумні підстави. Народний депутат має право задавати будь-які питання до кандидата на пленарному засіданні і немає цього... якщо це не становить там державну таємницю, наприклад, є можливість не відповідати. Однак омежувати запитання народнрм депутатам, якщо є там якісь розумні підстави, не треба. Тому що є розслідування журналістів, новини ЗМІ, дуже багато речей, про які треба запитувати у кандидатів, якщо навіть це не стосується їх професіональної діяльності в зв'язку із тією корупцією, яка у нас є в країні. Ще раз, на жаль, комітет фахово не опрацював, тільки 15 поправок були враховані. Дякую. Я прошу, хто – за, її підтримати. Переходимо до інших потім. 567-а, будь ласка, поправка, поправка 567. Рішення не прийнято. Але я дуже дякую народним депутатам за розуміння того, що в нас сьогодні реформи, в нас сьогодні зняття недоторканності, і що депутати в нас всі конструктивно відносяться до обговорення. Дуже вам дякую. І, будь ласка, Дмитро Добродомов. Включіть мікрофон. Дмитро Добродомов, політична партія "Народний контроль". Я подавав 80 правок до цього законопроекту, який міг істотно змінити і покращити його, щоб він не був тим інструментом черговим для узурпації влади. Але бачу, що настрої більшості в парламенті, котрі готові підтримати саме в такій редакції, я не бачу сенсу їх виставляти, тому їх знімаю. І наша група "Народного контролю" вимагає натомість поставити Постанову Генерального прокурора про зняття недоторканності, а також притягнення до... дозвіл на арешт щодо Добкіна і загалом законопроекти, які би знімали недоторканність з депутатів. Ми це маємо розглянути сьогодні. Це наша принципова позиція. Юрій... Юрій Левченко. Будь ласка, пане Юрій.

Я вкотре наголошую, зараз змушений наголошувати з місця, тому що з трибуни, сказали, що мені не можна виступити. Але я вкотре наголошую на тому, що не може парламент просто так продовжувати свою роботу, ніби нічого не відбувається. дуже важливий, безперечно, законопроект. Він, до речі, абсолютно антинародний законопроект, тому що закріплює контроль виконавчої влади над Конституційним Судом, і прописує, до речі, норму про можливість будь-який закон взагалі через підставних осіб скасувати як неконституційний. після того, що парламент цей зробив позавчора, після того, як цей парламент наплював на все суспільство, коли тисячі людей вимагають зняття недоторканності з бандитів, цей парламент не може просто так продовжити працювати. Це неприпустимо абсолютно! Цей парламент мав би зараз, по-перше, зняти недоторканність з Добкіна, і повністю зняти, не тільки дозволити притягувати до кримінальної відповідальності, а зняти повністю, тобто затримання і арешт. Це раз. Два. Цей парламент…

хоча би намагається обмежити Конституцію, обмежити недоторканність в Конституції. І три. Цей парламент мав би зараз зареєструвати і почати процедуру розгляду взагалі змін до Конституції, щоб змінити 80 статтю – і прибрати недоторканність. Але цього нічого не відбувається, відбувається фарс, нібито нічого не відбулося, робота в звичайному режимі. Це неприпустимо!

Будь ласка. І ми потім ставимо їх всі на голосування. Дві хвилини. 13:28:45 КАПЛІН С.М. Команда Соціалістичної партії України, Соціал-демократичної партії і профспілок напрацювала низку принципових поправок, зокрема вимагає прийняти поправку під номером 205, якою пропонується заборонити судді брати участь у так званих наукових конференціях, якщо це збігається у часі із засіданням суду. Це дозволить системно організувати роботу суду, це дозволить прибрати будь-які імовірні інсинуації чи можливості уникнути участі у засіданнях, тобто організувати відповідне ефективне провадження. Ми категорично настоюємо на тому, щоб ця поправка була прийнята нашими колегами у залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. По всім поправкам оголосіть, і ми йдемо по ним. 205-а, голосуємо зараз. 205 поправка, шановні колеги, народного депутата Капліна і вимоги його партії. Тепер 303-ю ставимо на голосування народного депутата Капліна. Вам же дали слово, щоб ви виступили.

Включіть мікрофон Капліну. Назвіть, будь ласка, всі поправки, які ви хочете поставити. 13:30:45 КАПЛІН С.М. Я дуже дякую за те, що після вчорашньої критики представників Соціалістичної партії України і Соціал-демократичної партії сьогодні керівництво Верховної Ради чітко виконує норми Регламенту. Я абсолютно переконаний, що у майбутньому парламенті у нас буде потужна фракція, і ми доб'ємося бездоганного виконання Регламенту. Регламенту. Але по 303 правці. Пропонується можливість скорочення видатків на фінансування забезпечення суду, бо погоджено з редакцією… Мова йде про те, що ми разом з вами протягом поточного фінансового року у разі економії бюджетних коштів, у разі потреби ці кошти спрямувати на підтримку простих людей, а не суддів. Зокрема у разі прийняття правок, які забезпечать урівнення у зарплатні суддів і простих громадян, зможемо використати ті кошти для для потреб національної економіки або пересічних наших простих громадян. Прошу проголосувати за цю правку.

Команда Соціалістичної партії України і Соціал-демократичної партії разом з профспілками пропонує скоротити до двох місяців терміни провадження по справах. Це створить всі необхідні умови, або всі без винятку звернення українських громадян оперативно розглядалися Конституційним Судом. Я хочу наголосити, що ми протягом останніх трьох років у парламенті активно боролися за те, щоб проста людина отримала право на звернення до Конституційного Суду, а Конституційний Суд міг дати відповідно оцінку діям, зокрема влади, виконання Конституції, захисту прав і свобод простих громадян. З прийняттям відповідного законопроекту такі можливості у людей з'являються. Соціалістична партія України, Соціал-демократична партія і профспілки дякують всім народним депутатам, які прийняли рішення проголосувати за це революційний для простих людей

За-82 Рішення не прийнято. І останній виступ Капліна. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановний Андрію Володимировичу, останнього виступу Капліна не буде ніколи. А наступному парламенті ми матимемо найпотужнішу фракцію, Каплін Сергій буде президентом країни, від союзу наших партій, Соціал-демократичної партії і Соціалістичної партії буде сформовано

І прошу проголосувати за правку, яка так само скорочує терміни проваджень до 2 з 6 місяців, що дасть можливість простій людині, якщо звернеться до Конституційного Суду, знайти правду і захистити свої конституційні права і свої конституційні свободи. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз ми голосуємо тільки за поправку Капліна, не за все інше, що він говорив, будь ласка. І це була остання на сьогодні його поправка. Прошу голосувати. Всіх бачимо. Бачимо. Бачимо. Бачимо. Будь ласка, народний депутат Червакова, 536 поправка. Прошу. Я прошу вас, Дерев'янко, сісти, щоб було Олю видно. Прошу сісти. Ольга Червакова. Шановні колеги, ми зараз ризикуємо наразитися на дуже серйозний міжнародний скандал, якщо ми не проголосуємо 536 поправку, вона стосується процедури обрання Уповноваженого з прав людини. Я хочу нагадати вам, що процедура обрання Уповноваженого з прав людини має бути таємною, і цю процедуру схвалив Уповноважений ООН, Верховний комісар з прав людини. Якщо вона буде відкрита, то відповідно Уповноважений Уповноважений з прав людини буде підлягати політичним впливам. Я дуже прошу не наражатися на міжнародний скандал, підтримати поправку, яка повертає таємну процедуру голосування за Уповноваженого з прав людини. Це потрібно для наших заручників, це потрібно для тих людей, які зараз знаходяться Шановні колеги, зверніть увагу, будь ласка, що сьогодні більшість поправок і виступів стосувалося саме процедури обрання Уповноваженого. Зараз іде 536 поправка, яка так само і багато інших сьогодні стосується цього питання. От, щоб потім не було зауважень, що не обговорювалося це питання, я дуже прошу тих, хто підтримує цю норму, зараз за неї проголосувати, в тому числі і тих, хто на трибуні зараз. Будь ласка, хто підтримує норму відповідну, я прошу проголосувати. Дякую.

Юрій Одарченко, "Батьківщина". Шановні колеги, мова йде про поправку номер 587. Йде мова про питання збереження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це питання забезпечення по суті існування нашої держави. Якщо буде відмінений мораторій, дозволять продавати землю сільгоспризначення, то всю українську землю скуплять по шматкам і фактично нас завоюють без зброї. Тому пропонуємо зазначити, що Конституційний Суд України повинен зупинити розгляд будь-якої справи, пов'язаної з мораторієм на продаж землі до проведення всеукраїнського референдуму та отримання від народу України позицію, чи бажають вони продавати землю сільгосппризначення, чи ні. Прошу поставити цю поправку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, ставлю на голосування поправку Одарченка. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Чотириста… 450 поправку ставлю на голосування. Хто підтримую 450 поправку, прошу проголосувати.

Шановний Андрію Володимировичу, шановна президія, я звертаю вашу увагу на те, що ви системно ігноруєте надання мені як народному депутату слова на мої поправки. У мене 12 поправок. на виступі по кожній поправці. Ви надаєте поправки і виступати тільки "Блоку Петра Порошенка" і іншим депутатам від фракції більшості. Так от сьогодні, коли ми говоримо… Це поправка номер 9. У мене поправка номер 9, 19, 72, 74, 75, 76, 241, 378, 472, 486, 500 і 521. Я наполягаю на тому, щоб кожну поправку я міг доповісти і виступити. Наполягаю, шановний Андрію Володимировичу, по поправці номер 9. Я вимагаю, я вимагаю, щоб цей законопроект був, дійсно, спрямований на те, щоб Конституційний Суд був незалежний, а не так, як хоче це зробити Президент. Тому наполягаю на її голосуванні і чекаю…

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. От зараз, в кои веки, вдалося в парламенті проштовхнути нормальну поправку пані Червакової. Поправка, яка зупиняє можливості узурпації і узурпації інституту омбудсмена, Уповноваженого з прав людини. Ця поправка забирає можливість того, щоби виконавча влада його контролювала. І що ми бачмо? Ми бачимо, як прибіг в президію

права зараз ставити на повторний розгляд цієї поправки, поправка вже пройшла. Все! І оте, що зараз відбувається, як бігають в президію різні вожді і намагаються щось там вирішити, це ще один доказ того, що цей парламент нелегітимний і що треба цю лавочку закривати. Все! Спочатку не скасовують недоторканність, а тепер хочуть повністю підпорядкувати омбудсмена виконавчій владі. Це неприпустимо! Розходьтеся! Розходьтеся! ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна Юзькова, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, ви тільки що проголосували поправку пані Червакової, але цю норму закону ви виключили тільки з Закону про Уповноваженого з прав людини, але залишили в Регламенті Верховної Ради України. Я прошу вас всіх зараз зібратися і повернутися згідно з моєю поправкою до попередньої редакції, тоді, коли Уповноважений з прав людини визначався шляхом таємного голосування. Інакше попереднє голосування голосування буде нікчемним, воно не спрацює! Шановні колеги, зберіться, проголосуйте! Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, слово – Руслану Князевичу, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, дуже погано, коли наші шановні народні депутати не читають правки, які вони ставляють на підтвердження. Я читаю 536 правку. 536 правка не стосується порядку обрання і звільнення Уповноваженого з прав людини. 536 правка, яку проголосували, стосується Закону про Уповноваженого з прав людини в частині можливості звернення до Конституційного Суду щодо тлумачення законів України. Ця норма є мертвою, тому що в Конституції Конституційний Суд позбавлений позбавлений повноважень тлумачити закони України, такі тлумачення буде давати тільки Верховний Суд. І тому, незважаючи на те, що ми з закону цю норму вилучили, оскільки її немає в Конституції, навіть при тому, що ми повторно проголосували і вона буде в законі, вона все рівно не діятиме, бо Конституційний Суд не може тлумачити те, що не передбачено Конституцією. Тому це абсурдна поправка, яку ви щойно проголосували. Ви хоч читайте за що ви голосуєте. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Руслан, ви відразу скажіть заключне слово, підсумкове, будь ласка. Я ще раз кажу, що ця поправка, ми її відновили, стосується того, що ми надали Уповноваженому право звертатися до Конституційного Суду щодо тлумачення законів, це суперечить Конституції. Але бог з ним, проголосували так проголосували. Що стосується інших правок, про які говорилося, то це інші правки з іншими номерами і вони на підтвердження, коли ставилися, не набрали достатньої кількості голосів. Читайте уважно 536 правку. Дякую. Отже, колеги, мені здається, що голова комітету подетально пояснив ситуацію, яка склалася, і в цій ситуації він вважає, що ризиків для тієї редакції, яка була підтримана, воно не несе. це є зрозуміло, ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Я прошу приготуватися, зайняти робочі місця, колеги. Ми пройшли все обговорення, всі правки були зайняті. Я прошу приготуватися до голосування.

Тому і в цій частині немає сенсу підтримувати, бо це дзеркальна норма і в законі, і в Регламенті. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто 547-у ви пропонуєте за чи проти, як ви пропонуєте голосувати? Оскільки вже правова позиція Ради, що ми не підтримували попередні зміни в Закон про Уповноваженого, то, безумовно, і ці зміни не треба підтримувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, хто підтримує поправку 547, прошу проголосувати. Дякую. Все, ми завершили обговорення. І я ставлю на голосування, позиція була зрозуміла, я ставлю на голосування проект Закону… Прошу приготуватись до голосування.

Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу зайти в зал, прошу голосувати. Прошу підтримати Конституційний Суд в другому читанні і в цілому. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

І ми переходимо до наступного питання порядку денного: про призначення представника Верховної Ради України до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро. Тут процедури немає спеціальної, і я запрошую до доповіді голову Комітету з питань запобігання і протидії корупції Соболєва Єгора Вікторовича. Будь ласка, пане Єгоре.

Я не розумію, чому зривається засідання? Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Шановні колеги! Шановний Головуючий! Я прошу всіх вас звернути увагу, що щойно відбулося голосування за Конституційний Суд України з грубим порушення Регламенту, з голосу, порушуючи цілу низку нормативних актів, і я прошу вас всіх зафіксувати це. І я прошу, якщо у нас закон один для всіх, то будьте, будь ласка, уважні з цими голосуваннями, тому що це порушення Регламенту Верховної Ради при голосуванні не чогось, а Конституції, вдумайтесь, що ви робите. ГОЛОВУЮЧИЙ. Семенуха Роман Сергійович, будь ласка. Прошу передати слово Олені Сотник. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олена Сотник. 13:51:23 СОТНИК О.С. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Колеги, зараз у нас вирішальний момент. Ми декілька разів вже намагалися проголосувати аудитора НАБУ. Ви пам'ятаєте, що відбувалося в цьому залі, коли "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" за змовою хотіли протягнути "карманного" аудитора для того, щоб остаточно розвалити НАБУ. Зараз ми маємо з числа іноземців, які довели свою репутацію, які насправді посадили не одного корупціонера. Я дуже прошу, ті, хто підтримують діяльність Антикорупційного бюро, ті, хто підтримують антикорупційні антикорупційні реформи в цій країні, ви маєте проголосувати виключно за іноземних кандидатів. Всі інші кандидати є "карманними", "кишеньковими" кандидатами "Народного фронту" і "Блоку

Будь ласка, я знаю, про що мені говорить. (Шум у залі) Єгор, мільйони людей мене уповноважили, щоб я говорив. Не заважайте мені говорити! Шановні українці, шановні колеги, щойно відбулося голосування за Конституційний Суд. Перше, прошу звернути увагу, як голосували: голосувала Партія регіонів у змові з олігархічними групами – те, про що наша команда говорить весь час: Президент Порошенко намагається узурпувати вплив на судову гілку влади; прийняття цього Закону дасть можливість Президенту Порошенку завести трьох своїх суддів Конституційного Суду. Наступним їхнім рішенням буде перенесення президентських виборів на 2020 рік для того, щоб продовжити термін повноважень Президента Порошенка. Це дорога до узурпації влади, це дорога до диктатури. Я хочу запевнити українців, не зважаючи на ті корупційні змови, які сьогодні тривають у парламенті, в тому числі, і мішки грошей корупційних носять, наша команда стоятиме міцно і не дасть Порошенку узурпувати владу. Друге, щодо аудитора НАБУ, я хотів би не погодитися з колегою із "Самопомочі", яка розказує, що треба... Прошу зупинитися. Прошу зупинитися. Колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу усіх заспокоїтись. (Шум в залі) Я прошу розійтись і заспокоїтись. Будь ласка, дайте можливість завершити виступ. Будь ласка, Ляшко, завершіть виступ.

спокійно. Колеги, не бийтеся, колеги. Депутати, шановні колеги депутати, я закликаю до спокою, раз. Друге, я хочу... Кириченко, помовчіть! Друге, я хочу звернутися до українців. Будь ласка, колеги, увага! Демократія полягає у тому, щоб кожний мав право висловити свою думку, подобається ця комусь думка чи не подобається. Шановний Єгор Соболєв, якщо ви вважаєте, що демократія – це тільки те, що ви можете говорити і ніхто інший... прошу дайте закінчити. Тому я прошу поважати наше право і мільйони людей, які голосували за нашу партію. Тепер щодо аудитора НАБУ, фракція Радикальної партії не голосуватиме за аудитора НАБУ, тому що це спосіб Президента Порошенка монополізувати вплив на НАБУ. Але водночас ми категорично не згодні із тими, хто нав'язує нам іноземців і зовнішнє управління. Україною повинні керувати українці, а не американці, росіяни чи хто-небудь інший. Тільки ми самі можемо навести лад Дякую. Так, заключний виступ. Сергій Лещенко. Так, потім Соболєв, Шановні українці, полум'яний спіч радикального Олега, але запитання до самого Олега: Олег, де твої підписи під Законом про скасування депутатської недоторканності? Сьогодні вже є 151 підпис, і немає жодного підпису від радикального Олега і його радикальних побратимів. Де підписи? Друге питання. Парламент переходить до ганебної процедури призначення людини, яка буде знищувати Антикорупційне бюро. Наша вимога, вимога європейських структур. Ви бачите, як цей парламент перетворився на найбільший бізнес-клуб Європи, як божеволіють корупціонери, всі ці пособники Мартиненка, який грабував українських громадян. Всі ці пособники решти, які решти, які обсадили українські державні підприємства, як вони бешкетують і істерять! Тому що вони знають: Антикорупційне бюро прийде за кожним з них, воно посадить кожного з того, хто обсадив державні потоки своїми смотрящими. Тому вони зараз будуть проводити кишенькового аудитора НАБУ. І прізвище – це буде людина, за яку вчора на антикорупційному комітеті було сформовано більшість з провладної частини БПП і з другої фракції, яка найбільше істерить. Люди, які називають себе якимсь там "фронтом", є насправді не фронт, а просто секта корупціонерів. І оці люди будуть обирати аудитора НАБУ для того, щоб знищити єдиний антикорупційний орган. Тому ми маємо обирати аудитора НАБУ лише іноземців. Є два кандидати, які мають світовий досвід боротьби з корупцією. І останнє. Люди стоять під Верховною Радою і вимагають знищення депутатського імунітету як рудименту корупційного зговору, як рудименту того, заради чого ці продажні обралися до парламенту, щоб вони були недоторканними, щоб вони могли далі грабувати вас, забирати вашу копійку – і будувати собі вілли на Марбел'ї, на Лазурці, в Лондоні… Колеги, я продовжую засідання на 15 хвилин. Прошу коротко, зараз – хвилина, Соболєв, потім від "Фронту" Максим Бурбак, потім репліка і переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Сергій Соболєв. Шановні колеги, я пропоную зараз заспокоїтись, бо те, що сталося в цій залі, коли черговий раз обміняли арешт того, кого обвинувачує Генеральний прокурор в злочині, на голосування за Конституційний Суд, і ви згадаєте мої слова о 17 годині, коли дружно всі проголосують за зняття недоторканності одного пана, а потім дружно провалять арешт цього плану. І це зробить фракція "Блок ті, хто це зробили по інших. Друге, як голосувати по аудитору? Наша фракція ухвалила рішення голосувати за ту людину, яка посадила всіх корупціонерів безпосередньо в Італії. Ця людина зробить все можливе, щоб далі гватемальський досвід був перейнятий в Україні. І тоді ваші змови з "Опоблоком", БПП не вдасться. Всі будете в одному місці. Готуйтесь! Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Максим Бурбак, будь ласка. Шановні колеги, давайте всі заспокоїмося і понизимо градус напруги в цій сесійній залі. Як би тут не плясали сміттярі України або не виступали ді-джеї і альфонси з трибуни, врешті-решт Верховна Рада повинна обрати свого представника, аудитора НАБУ. Чому це треба зробити і чому ми не можемо цього, завдячуючи такій плідній роботі голови профільного комітету, вже який місяць не можемо цього зробити. Тому що є великий спротив в тому, щоб було призначено аудит НАБУ, і було перевірено всю його діяльність? Чому це треба зробити? Цього вимагає все суспільство і народні депутати також. Для того, щоб ми зрозуміли, чому не було порушено справу проти захисника всіх правдолюбів, власника елітної нерухомості в центрі Києва, який позичив гроші. Чому по таким же самим обвинуваченням ми тут розглядали питання позбавлення недоторканності депутатів?

Тому це чесно, справедливо і цього вимагає вся країна і народні депутати як представники наших виборців. Тому сідайте на місця, колеги, і давайте голосувати. Рейтингове голосування покаже. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо, колеги. Згідно Регламенту має провестись спочатку рейтингове голосування усіх чотирьох кандидатів, які подав комітет на розгляд. Спочатку йде рейтингове голосування і тільки після того ті з кандидатур, які набрали найбільшу кількість, тоді буде остаточне голосування за призначення аудитора. І тому я прошу, колеги, зараз шляхом рейтингового кандидата визначитись по кожному з кандидатів щодо підтримки кожного кандидата. Я наголошую, що я буду ставити їх в алфавітному порядку, як вони були надані від комітету. В алфавітному порядку, як були надані комітетом. Тому переходимо до рейтингового голосування в алфавітному порядку по кожній кандидатурі окремо. Отже, ставлю на рейтингове голосування кандидатуру Борщ Марту до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективної діяльності Національного антикорупційного бюро. Хто підтримує, прошу голосувати. Це рейтингове голосування. Голосуємо.

За-111 Наступне. Ставлю на рейтингове голосування кандидатуру Гончаренка Сергія до складу комісії зовнішнього контролю проведення незалежної оцінки ефективної діяльності Національного антикорупційного бюро. Хто підтримує дану кандидатуру, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-22 Ставлю на рейтингове голосування кандидатуру Кастресана Карлоса до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро. Хто підтримує дану кандидатуру, прошу проголосувати.

За-110 І остання кандидатура, яка була подана комітетом, це я ставлю на голосування, на рейтингове голосування, кандидатуру Яновської Олександри Григорівні до складу Комісії з зовнішнього контролю проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро. Хто підтримує, прошу проголосувати. Голосуємо. За-207 Згідно рейтингового голосування… Відповідно до результатів рейтингового голосування та відповідно статті 26 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" ставлю на голосування питання про визначення Яновської Олександри Григорівни, яка набрала найбільшу кількість голосів на комітеті і яка набрала найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування в залі, членом Комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки, аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України від Верховної Ради України. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги! Прошу голосувати.

Регламенту Верховної Ради України я оголошую перерву в ранковому засіданні Верховної Ради України. І ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16-й годині я запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи. Дякую.